i gospodo nastavljamo sa radom.Pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 126 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje o tački dnevnog reda je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o predlogu odluke, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 15 Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izbor nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.Prelazimo

o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.Poštovani narodni poslanici, u članu sa članom 279. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je devet članova Vlade podnelo ostavke, pa je potrebno da Narodna skupština, u skladu sa članom 279. stav 3. Poslovnika, konstatuje ostavke tih članova Vlade.Primili ste ostavku člana Vlade Suzane Grubješić na funkciju potpredsednika Vlade.Na osnovu člana 133. stav 2. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština prima k znanju i konstatuje da je Suzana Grubješić podnela ostavku na funkciju potpredsednika Vlade i da joj je time prestao mandat člana Vlade.Primili ste ostavku člana Vlade Aleksandra Vučića na funkciju ministra odbrane.Na osnovu člana 133. stav 2. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština prima k znanju i konstatuje da je Aleksandar Vučić podneo ostavku na funkciju ministra odbrane i da mu je time prestao mandat ministra.Primili ste ostavku člana Vlade mr Mlađana Dinkića na funkciju ministra finansija i privrede.Na osnovu člana 133. stav 2. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština prima k znanju i konstatuje da je mr Mlađan Dinkić podneo ostavku na funkciju ministra finansija na funkciju ministra finansija i privrede i da mu je time prestao mandat člana Vlade.Primili ste ostavku člana Vlade mr Verice Kalanović na funkciju ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave.Na

Narodna skupština prima k znanju i konstatuje da je mr Verica Kalanović podnela ostavku na funkciju ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave i da joj je time prestao mandat člana Vlade.Primili ste ostavku člana Vlade Milutina Mrkonjića na funkciju ministra saobraćaja.Na osnovu člana 133. stav 2. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština prima k znanju i konstatuje da je Milutin Mrkonjić podneo ostavku na funkciju ministra saobraćaja i da mu je time prestao mandat člana Vlade.Primili ste ostavku člana Vlade Gorana Kneževića na funkciju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.Na osnovu člana 133. stav 2. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština prima k znanju i konstatuje da je Goran Knežević podneo ostavku na funkciju ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i da mu je time prestao mandat člana Vlade.Primili ste ostavku člana Vlade prof. dr Žarka Obradovića na funkciju ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.Na osnovu člana 133. stav 2. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština prima k znanju i konstatuje da je prof. dr Žarko Obradović podneo ostavku na funkciju ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i da mu je time prestao mandat člana Vlade.Primili ste ostavku člana Vlade Bratislava Petkovića na funkciju ministra kulture i informisanja.Na osnovu člana 133. stav 2. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština prima k znanju i konstatuje da je Bratislav Petković podneo ostavku na funkciju ministra kulture i informisanja i da mu je time prestao mandat člana Vlade.Primili ste ostavku člana Vlade prof. dr Alise Marić na funkciju ministra omladine i sporta.Na osnovu člana 133. stav 2. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština prima k znanju i konstatuje da je prof. dr Alisa Marić podnela ostavku na funkciju ministra omladine i sporta i da joj je time prestao mandat člana narodni poslanici, primili ste ostavku narodnih poslanika Branka Ružića i Aleksandra Antića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i stav 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima.U skladu s tim, a saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koji su izabrani, narodnim poslanicima Branku Branku Ružiću i Aleksandru Antiću, danom podnošenja ostavki.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013.